Заявка за изказване има от госпожа Атанасова.

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Вече разглеждаме чл. 46 от Изборния кодекс, който касае образуването на Централната избирателна комисия.

Положителна метаморфоза! Благодаря, госпожо Манолова. Правилно ме коригирахте, щях да го отбележа по-късно. В първоначалния вариант възможностите на Президента на Република България бяха сведени до минимум, дори липсваха в проекта за Изборен кодекс. Сега вече се дава възможност той да издаде указ и да назначи тези представители на политически партии, които, след изслушване в Народното събрание, са излъчили парламентарните групи, партиите или коалициите. Преди почивката говорихме по повод на това дали някой в тази изборна администрация, която ще бъде професионална занапред, ще се подложи на подобна процедура. Не Не е тайна, а и – надявам се, никой не е забравил, че едни такива процедури за публично изслушване на кандидати не само че претърпяха фиаско, а се наложи да се променят правила, да се оттеглят кандидатури. Уважаеми колеги, всеки от нас или от всяка парламентарна група, който е предложил кандидат за член в Централната избирателна комисия, трябва да си даде сметка дали тези хора ще желаят да станат членове на Централната избирателна комисия. Трябва ли да припомням, че има огромна вероятност срещу всеки един от тях не само да се извадят скандали, да бъдат очернени като професионалисти, но и кой ли ще реши след това да стане член на Централната избирателна комисия, която ще бъде един независим държавен орган? Считам, че сега е моментът отново да преосмислим позицията си – всички парламентарни групи, и да допуснем издигането на членове в Централната избирателна комисия да се случва по онзи начин, който е доказал своята ефективност, тоест чрез политически консултации между всички парламентарно и извънпарламентарно представени сили, както и тези, които имат членове на Европейския парламент, чрез консултации, в които всяка една от парламентарните групи прави своите предложения, обосновава ги, но да предпазим тези хора, които ще бъдат гарант за едни честни и демократични избори, от това върху тях да се излее политическото говорене, политическото очерняне и многобройни скандали. Призовавам Ви отново да помислите каква трябва да бъде процедурата, дали трябва да се провежда в Народното събрание, дали е най-удачно предвид на факта на разделението на властите, да оставим една минимална възможност на Президента да ги назначава или е по-добре отново да се върнем към института на политическите консултации

и предвид възражения на неправителствени организации, които постъпиха по време на приемането на текстовете за второ гласуване, предлагам в ал. 6 изразът „които са участвали като наблюдатели в избори” да отпадне. Става дума за организациите, които могат да правят предложения за назначаване на членове на ЦИК, за да бъде по-широк кръгът от организациите, които имат иначе опит и експертиза, свързани с изборите, но формално не са се регистрирали като наблюдатели на избори. избори. Наистина от справките, които направихме, за това кои са били регистрирани през последните избори в ЦИК, наистина е ограничен кръгът от неправителствени организации, които са се регистрирали за участие в избори. Да не ограничаваме възможностите на гражданите да предлагат!

Няма желаещи за изказвания по чл. 46. Уважаеми колеги, предстои поредица от гласувания. Моля, заемете местата си в залата. Гласуваме предложение от народния представител Павел Шопов, което не е подкрепено от комисията. Моля, гласувайте.

Гласували 93 народни представители: за 24, против 19, въздържали се 50. Предложението не е прието. гласуваме предложението от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Гласували

чл. 65 – предложение от народните представители Цецка Цачева и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Гласували

Гласуваме предложенията, които направи госпожа Манолова като редакционни поправки в окончателния текст на редакцията на комисията. Госпожо Манолова, ще ги повторя. Ако сбъркам, моля Ви, коригирайте ме.

на гласуване. Гласували 96 народни представители: за 79, против 8, въздържали се 9. Предложението е прието. Накрая гласуваме текста на чл. 46 по вносител с редакцията на комисията, включително с току-що приетите предложения на госпожа Манолова. Гласували

Гласувах „против”, защото с приемането на този текст загърбихме едни принципи и един баланс, които бяха създадени през последните години по всички изборни закони и правила. Тези принципи и този баланс бяха свързани с това – да има участие на парламентарно представените сили, както и на тези, които имат представителство в Европейския парламент. С този текст абсолютно ще дебалансираме тези принципи, уважаеми дами и господа, които бяха ясни през последните 15 години най-малко. Замислете се какво направихме! Замислете се, че в бъдеще това ще доведе до ситуации, в които една управляваща партия или коалиции от партии, какъвто е случаят, пред който сме изправени от днес, ще прави такива промени с една-единствена цел – да овладее Централната избирателна комисия.

б) в ал. 1 след думата „избират” се добавя „съответно назначават”; в) създават ал. 3 и 4: „(3) Предложенията се разглеждат от постоянна комисия на Народното събрание, която изслушва кандидатите, които отговарят на изискванията на кодекса, и обобщава резултатите от изслушването. (4) След провеждане на изслушването: 1. парламентарно представените партии и коалиции правят предложение до Народното събрание за избор на председател, заместник-председатели и секретар; 2. парламентарно представените партии и коалиции, както и партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, правят предложение до президента на републиката за назначаване на останалите членове на комисията при спазване изискването на чл. 46, ал. 8.” Комисията не подкрепя предложението по буква „в” и го подкрепя по принцип в останалата му част. Оттеглям от името на вносителите предложението извън буква „в”, за да не го подлагаме излишно на гласуване. Предложение от народния представител Цецка Цачева и група

комисия. (2) При провеждане на консултациите по ал. 1 парламентарно представените партии и коалиции от партии и партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, представят пред президента на републиката: 1. писмено предложение за състав на Централната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага; 2. удостоверение за актуално правно състояние на партията към датата на провеждане на консултациите или решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия съответната партия или на представляващите коалицията от партии лица; 3. пълномощно от представляващия съответната партия или от представляващите коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица. лица. (3) За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от участниците в тях. При отказ да се подпише протоколът, както и когато протоколът е подписан с особено мнение, се прилагат мотивите на участниците. (4) В случаите, когато не е постигнато съгласие между представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент,

Партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, имат право на по един свой член в Централната избирателна комисия, извън броя на членовете по ал. 7. (8) В случай че общият брой на членовете на Централната избирателна комисия, определен по реда на ал. 6 и 7, е четно число, парламентарно представената партия или коалиция от партии с най-голям неоползотворен остатък предлага още един член на Централната избирателна комисия. тегли жребий между партиите и коалициите от партии с равни остатъци. (9) В случай че партията или коалицията от партии, която следва да посочи член при условията на ал. 9, формира мнозинство в Централната избирателна комисия, това право се предоставя на партията или коалицията от партии със следващия най-голям неоползотворен остатък. При равни остатъци се тегли жребий между партиите и коалициите от партии с равни остатъци.

избирателна комисия продължават да изпълняват своите правомощия до встъпване в длъжност на новите членове. (13) Представителите на една партия или коалиция от партии не могат да имат мнозинство в комисията. Председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция от партии.” Комисията не подкрепя предложението.

След провеждане на процедурата по ал. 1: 1. парламентарно представените партии и коалиции правят предложение до Народното събрание за избор на председател, заместник-председатели и секретар; 2. парламентарно представените партии и коалиции, както и партиите и коалициите, които имат избрани

Изказвания по чл. 158? Госпожо Атанасова, Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаема госпожо Манолова, с оттеглянето на Вашето предложение в чл. 47, буква буква „в” за ал. 3 и 4, мисля, че Вие съвсем се объркахте. Ще си позволя в рамките на секунди да прочета какво пише в един документ, придружаващ проекта на Изборен кодекс: „Предлагаме нов начин за конституиране на тя да бъде професионална, експертна, независима. Членовете на комисията да се избират от Народното събрание след открита публична процедура, изслушване на кандидатите и преценка на професионалните им качества.” Тук стоят подписите на госпожа Манолова, господин Станишев и останали. Току-що Вие направихте редакционна поправка и считате, че следва да оттеглите предложението си за публично обсъждане на кандидатурите и публично изслушване. Последно – Вие гарантирате ли публичност при вземането на решение за номиниране на членове на

на българските граждани как ще направите нов Изборен кодекс, за нови изборни правила, за демократични и честни избори? Стана практика да правите редакционни предложения в в парламентарната зала, когато се обсъждат текстовете, предстоящи за гласуване. Не може да разберем дали имате проблем в парламентарната група, не сте обединени около това, което сте подписали, или какво правите? Затова преди малко Ви предложихме много по-елегантно решение на странната ситуация, в която сама се забъркахте – да се върне старият начин за конституиране на Централната избирателна комисия и политическите партии, чрез консултации, да излъчат своите представители. Вие не се съгласихте и това е право на мнозинството. Сега обаче не давате шанс, въпреки твърденията Ви за публичност и за прозрачност на всички процеси, това да се случи. Вие оттеглихте предложението си, че ще се проведе публично изслушване на тези кандидати. Много добре чух, стоя достатъчно близо до Вас, предполагам, че в стенограмата го има, че Вие чрез редакционна поправка оттегляте предложението си в чл. 47,

Госпожо Манолова, все още не сме гласували чл. 47. Все още има време да се извините за всичко, което направихте. Ако трябва ще отложим гласуването на този текст, за да си изясните позицията – на Вас, на групата, подписала тези промени, защото не е ясно. Мисля, че на колегите от Вашата парламентарна група

Желаещи за реплики няма. Други изказвания по чл. 47? Господин Кирилов, заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Не вземам думата за изказване. Бих искал изрично да помоля госпожа Мая Манолова като като вносител да разясни изцяло процедурата за двете квоти. Ръководството на Централната избирателна и назначава от Народното събрание и другата квота – на членовете в ЦИК, която ще бъде посочвана от политическите партии, а ще бъде назначавана от Президента. Къде според мен се губи нишката. В

политическите партии и как ще бъде организирана? Парламентът ли ще направи тази процедура – публичната, заедно с кандидатите, които са за председател, заместник-председатели и секретар? Благодаря.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

Становището гласи: „Съгласно сега действащото законодателство при назначаването на състава на Централната избирателна комисия се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, като се използва методът на най-големия остатък. Тази пропорционална формула все още се прилага и за районните избирателни комисии.” Според проекта обаче на така наречения „нов Изборен кодекс” с изключение на трите лидерски позиции в ЦИК, Народното събрание има право да номинира членове на ЦИК, отразяващи една-единствена парламентарна група. Въпреки че създаването на постоянна Централна избирателна комисия е положителна стъпка, липсата на гаранции при номинирането за плурализъм, всеобхватност и баланс са повод за сериозна загриженост, уважаеми дами и господа народни представители. Всъщност какво стана ясно

Уважаеми колеги, предстои гласуване по чл. 47. Госпожо Манолова, за да съм сигурен, че съм Ви разбрал, Вие оттегляте неподкрепените текстове по буква „в” – да не ги гласуваме. Благодаря. Започваме с предложението на народния представител Цецка Цачева и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване.

Гласували 108 народни представители: за 30, против 74, въздържали се 4. Предложението не е прието.

Централната избирателна комисия се представлява от своя председател, а в отделни случаи – от определен с решение на комисията заместник-председател, секретар или член. (3) Централната избирателна комисия се подпомага от администрация. За администрацията на комисията се прилага Законът за администрацията, доколкото друго не е предвидено в кодекса. (4) Дейността на администрацията се осъществява от държавни служители и от лица, работещи по трудово правоотношение. За служителите по трудово правоотношение се прилага чл. 107а от Кодекса на труда. (5) Организацията на дейността на комисията и на администрацията се определя с правилник, който се приема от комисията и се обнародва в „Държавен вестник”.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 48: „Статут Чл. 48. (1) Централната избирателна комисия е постояннодействащ орган, който се подпомага от администрация. (2) Дейността на администрацията се осъществява от лица, работещи по трудово правоотношение. (3) Организацията на дейността на комисията, числеността, структурата и функциите на администрацията се определят с правилник, който се приема от комисията и се обнародва в „Държавен вестник”.”

Гласуваме предложението от народния представител Цецка Цачева и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Гласували

Това се прави по време на дебатите, но Ви правя компромис. Отбележете го.

че Централната избирателна комисия е постоянно действащ орган, че е орган, който се подпомага от администрация, и че дейността, организацията и функциите са разписани в правилник, който се обнародва в „Държавен вестник”. Никъде не сме записали текст, че се представлява от председателя на тази комисия. Мисля, че предложението ми за подобна редакционна поправка е приемливо. Ако комисията не възразява, предлагам да го подложим на гласуване, заедно с текста на комисията.

Госпожа Атанасова, току-що направи едно редакционно предложение – в окончателния текст в редакцията на комисията за чл. 48, ал. 1, след думата „администрация” да се добави „и се представлява от нейния председател”. председател”. Моля, режим на гласуване за направеното предложение.

предложение. Гласували 105 народни представители: за 100, против 3, въздържали се 2. Предложението, което направи госпожа Атанасова, е прието. МАНОЛОВА: Ще си позволя само едно изречение, за да не предизвикаме правен хаос. Очевидно е, че в случаите, в които председателят отсъства, упълномощава заместник-председател, който да представлява комисията. Не съм правила такива разбиращи се предложения, но в духа на консенсуса подкрепихме госпожа Атанасова.

текста на вносителя за чл. 48 в редакция на комисията, включително приетите редакционни поправки, предложени от госпожа Атанасова и госпожа Манолова, които бяха гласувани преди малко. Гласували

„Чл. 50 (1) За член на Централната избирателна комисия се избира лице, което: 1. владее български език; 2. не е поставено под запрещение; 3. има висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър”; 4. има професионален опит и трудов и/или служебен стаж по специалността не по-малко от 5 години; 5. притежава добра професионална репутация и се ползва с обществен авторитет и доверие. (2) Председателят на комисията трябва да е правоспособен юрист с юридически стаж не по-малко от 10 години и да отговаря на изискванията по ал. 1. 1. (3) Не може да бъде член на комисията лице, което е: 1. осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; 2. на изборна длъжност в орган на държавна власт или в орган на местното самоуправление; 3. съпруг или се намира във фактическо съжителство, или е роднина по права линия без ограничения или по съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство до втора степен включително с друг член на комисията; 4. кандидат, съпруг на кандидат или се намира във фактическо съжителство с кандидат за съответен вид избор; в ръководството на предизборен щаб на партия, коалиция или инициативен комитет. (4) Членовете на комисията освобождават заеманите от тях длъжности или прекратяват дейностите, несъвместими с изискванията на ал. 3, т. 3, в едномесечен срок от избирането им.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 50: Изисквания към членовете Чл. 50. (1) За член на Централната избирателна комисия се избира лице, което е български гражданин и: 1. не е поставено под запрещение; 2. има висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър”; препоръчително е висшето образование да е по право, информатика и компютърни науки, математика, обществени комуникации и информационни науки, политически науки и социология; 3. има професионален опит и стаж по специалността не по-малко от 10 години; 4. притежава добра професионална репутация и се ползва с обществен

е: 1. осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; 2. на изборна длъжност в държавен или местен орган; 3. наето по трудово или служебно правоотношение, освен като преподавател; 4. съпруг или се намира във фактическо съжителство, или е роднина по права линия без ограничения или по съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство до втора степен включително с друг член на комисията; 5. едноличен търговец, съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество; 6. кандидат за съответен вид избор; 7. в ръководството на предизборен щаб на партия, коалиция или инициативен комитет. (4) Членовете на комисията освобождават заеманите от тях длъжности или прекратяват дейностите, несъвместими с изискванията на ал. 3, т.

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, позволявам си да заявя, че че поддържаме нашето предложение по отношение на професионалните изисквания към кандидатите за членове на Централната избирателна комисия.

Моля обаче, колеги, да съобразим опита, който отразяваме като стаж по специалността. Това е една от разликите в нашето предложение спрямо предложението на вносителя. Вносителят е предложил 10 години 10 години за обикновен член. Ние сме предложили 5 години за обикновен член. Вероятно истината е някъде по средата. Притеснението ни е, че един професионалист, да кажем юрист с 10 години юридически стаж, стаж, не би имал интерес да стане обикновен член на Централната избирателна комисия. Не би имал такъв интерес.

Благодаря, господин председател. Колегата Кирилов изчерпа

Уважаеми дами и господа, с някои закони като например Закона за съдебната власт и Закона за отнемане на незаконно придобито имущество, се предвижда за участие в тези органи едно лице да не може да бъде осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, но да не може да бъде и освобождавано от наказателна отговорност за умишлено престъпление. По чл. 78а от Наказателния кодекс се предвижда тази възможност освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно-наказателна отговорност глоба, а заедно с нея и лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност. Считам, че за този висш орган, който отговаря за изборния процес, следва да приложим едно такова допълнително изискване и да няма възможност лице, което е освободено от наказателна отговорност и му е наложена административна санкция и глоба плюс лишаване от право да се упражнява определена дейност или професия за период от 3 години, да има право да бъде кандидат или съответно впоследствие да стане член на Централната избирателна комисия. С оглед на това предлагам в чл. 50, ал. 3, 3, т. 1 накрая да се постави запетайка и да се допълни текстът, както следва: „както и освобождаване от наказателна отговорност за умишлено престъпление”.

членовете и на председателя на ЦИК – искането за професионален опит. Ние сме предложили 10 години, те са предложили 5, нека да станат 7, тъй като разширихме преди това отново по Ваше предложение и по предложение на господин Карадайъ кръга от специалностите, които могат да заемат хората в ЦИК, като на практика ги оставихме без ограничение. Поради това предлагам в т. 3, в която ще направим корекцията: „3. има професионален опит и стаж по специалността” да отпадне, защото стажът по определена специалност става безсмислен; „има професионален опит не по-малко от 7 години”. По отношение на председателя също предлагам да възприемем Вашето предложение: „Председателят на комисията трябва да бъде правоспособен юрист със стаж от 10 от 10 години“, както предлагате Вие, като и тук предлагам думата „юридически“ да отпадне, тъй като е достатъчно да е юрист и да е заемал други длъжности, които не се броят за юридически стаж. Доколкото схващам, кима утвърдително с глава, значи съм разбрала правилно неговото предложение и го подкрепям в конкретния текст, както предлагам да подкрепим предложението на господин Ципов за добавка към т. 1.

чл. 65 – предложение от народните представители Цецка Цачева и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Моля, гласувайте.

Гласуваме направеното предложение от господин Ципов. Моля, режим на гласуване.

от комисията. Гласували 94 народни представители: за 79, против 6, въздържали се 9. Предложението е прието.

Благодаря, госпожо Манолова. Гласуваме направеното предложение от госпожа Манолова и господин Кирилов. Моля, режим на гласуване.

ще гласуваме текста на чл. 50 по вносител с редакция на комисията като се включват предложенията на господин Ципов, госпожа Манолова и господин Кирилов, които гласувахме преди малко. Моля, режим на гласуване.

процедура. ФИЛИП ПОПОВ (КБ): Благодаря, господин председател. Правя процедурно предложение за удължаване времето на днешното пленарно заседание до 19,00 ч. днес. Благодаря. противно предложение? Не. Гласуваме направеното процедурно предложение на господин Попов за удължаване на работното време днес до 19,00 ч. Моля, режим на гласуване.

Колеги, това е неприятна констатация, да не започнем в ранния следобед да правим проверки. (Шум и

„В чл. 51: 1. Алинея 3 се изменя така: „(3) Централната избирателна комисия с решение прекратява предсрочно пълномощията след запознаване и обсъждане на документите и другите доказателства, установяващи настъпването на обстоятелство по ал. 2. Решението по ал. 2, т. 4, 5, 6 и 7 може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до три дни от съобщаването му.”

предложилата го партия или коалиция от партии. (6) Член на комисията, който не участва в заседанията повече от 30 дни, за периода, в който той не изпълнява правомощията си, може да бъде заместен временно от член, предложен от съответната партия или коалиция от партии. (7) случаите по ал. 4 и 5 президентът на републиката в срок до три дни назначава член на Централната избирателна комисия по предложение на съответната партия или коалиция от партии.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 51. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Манолова. Изказвания по чл. 51? Няма желаещи. Гласуваме предложението на народните представители Цецка Цачева, Десислава Атанасова и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Режим на гласуване.

Гласуваме текста на вносителя за чл. 51, подкрепен от комисията. Режим на гласуване.

Господин председател, ще докладвам следващите три текста като вносител безспорни. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 52. Предложение от народните представители Мая Манолова и група Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 85: „Заседания Чл. 85. (1) Общинската избирателна комисия се свиква на заседание от нейния председател или по искане на най-малко една трета от членовете й. (2) Заседанията на комисията се ръководят от председателя, а в негово отсъствие – от определен от него заместник-председател. (3) Общинската избирателна комисия заседава, когато присъстват повече от половината от членовете членовете й. (4) Общинската избирателна комисия се произнася с решения, които се приемат с мнозинство две трети от присъстващите членове и се подписват от председателя и секретаря. Когато за приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване по реда на кодекса. (5) За заседанията на комисията се заседанията на комисията се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря. (6) Решенията на комисията се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието. (7) Членовете на комисията подписват протоколи и гласуват решения с особено мнение, когато не са съгласни с решението или с посоченото в протокола, като посочват в какво се изразява особеното мнение. (8) Когато председателят, съответно секретарят отсъства, решенията, протоколите и удостоверенията се подписват от секретаря, съответно от председателя и от заместник-председател.

и представители на средствата за масово осведомяване. Изказаните становища, мнения и възражения се записват в протокола. (10) Членовете на Централната избирателна комисия не може да носят отличителни знаци на партии, коалиции и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.” Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 54. Благодаря, госпожо Манолова. Уважаеми колеги, чл. 52 по вносител, чл. 53 в редакция на комисията и чл. 54 по вносител. Изказвания?

Централната избирателна комисия се създава Обществен съвет от представители на българските неправителствени организации, които са участвали като наблюдатели в избори, за осигуряване на прозрачност, демократичност и честност в изборите. Общественият съвет подпомага дейността на комисията. (2) Съставът, функциите и организацията на работа на Обществения съвета се определят с правила, приети от съвета и одобрени от Централната избирателна комисия. Правилата се публикуват на интернет страницата на комисията.”